Head ametikaaslased, austatud Riigikogu, head ajakirjanikud, head Eestimaa inimesed! Alustame Riigikogu täiskogu erakorralise istungjärgu 31. augusti istungit. Kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad üle anda eelnõusid või arupärimisi. Palun!

Riigipea valimine on muutunud praeguseks millekski enamaks kui küsimus ühest mehest või naisest. Inimesed vaatavad kõikjal Eestimaal siiapoole nõutuse ja nördimusega. Eilne päev suurendas seda tunnet veelgi. Valimistulemusele järgnesid tõesed, pooltõesed ja lausvaled süüdistused ning kuluaariähvardused. Riigipea valimisega peaks parlament kerkima kõrgemale, eile langeti paraku madalamale. Kuid nüüd on uus päev uue algusega. Ma palun rahvaesindajatel mõelda täna kolmele asjale. Esiteks, ärme kanname eilse päeva inetust üle kandidaadile, kes selle eest kuidagi vastutada ei saa.

Ja kolmandaks, andkem oma kodanikele keset vältavat kriisi hetkekski usk, et suudame olla endast suuremad, nii vähe ja samas nii palju ühekorraga. Eesti rahvas ootab meilt nõudlikult ausat nentimist, et presidendi valimise süsteem on muutunud ühiskonna jaoks mitte usaldust, vaid segadust loovaks protsessiks. See tuleb tervikuna ära remontida ja teha seda ilma vabanduste ja venitusteta. Loodan siin uue riigipea panusele. Ja veel, selles kampaanias on heietatud võimaliku riigipea isiku mingitest kombineeritud superomadustest. See ei ole tegelikult inimeste ootus. Rahvas ei taha endale suurkorporatsiooni presidenti, vaid õiglast, väärikat ja inimlikku liidrit. Kampaania puudumine seab ametisse astuvale riigipeale suure vastutuse, mida meie rahvas usaldavalt ja nõudlikult jälgib. Soovin siit saalist ilusat Vene vägede väljaviimise aastapäeva kõikidesse Eesti kodudesse, peredesse ja Moskvasse ka! Nende tutvustavate sõnadega annan spiikrile üle mureliku arupärimise proua peaministrile koroonavaktsiinide majandamise korralageduse kohta. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe arupärimise ning vastavalt meie kodu- ja töökorra seadusele otsustab Riigikogu juhatus selle edasise menetlemise.Head ametikaaslased, viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll.

registreerus 90 Riigikogu liiget, puudub 11. Head ametikaaslased, erakorralise istungjärgu töö ajagraafiku me kinnitasime eile istungjärgu alguses. Jätkame nüüd Vabariigi Presidendi valimise teise vooruga

Vabariigi Presidendi valimise seaduse § 17 lõikele 3 tuginedes registreeris Vabariigi Valimiskomisjon oma tänase umbes tund aega tagasi tehtud otsusega Vabariigi Presidendi kandidaadiks teises hääletusvoorus Alar Karise. Seega on hääletamissedelitele kantud nii nagu eilegi Alar Karise nimi. Eile tutvustasin teile hääletamise ning hääletamis‑ ja valimistulemuse kindlakstegemise korda. Nagu seadus nõuab, teen seda enne iga hääletusvooru, seega ka nüüd, kuid lühidalt. Teine hääletusvoor toimub korralduslikult samamoodi nagu [toimus] esimene hääletusvoor eile. Hääletamiseks on aega üks tund. Hääletamine toimub samas kohas, kus eilegi. Hoovis hääletamine leiab aset kümme minutit enne hääletamise lõppu ehk siis 50 minutit pärast hääletamise algust siin kõrval. Kasutusel on taas kaks valimiskasti: üks fuajees ja teine õues hääletamiseks. Õues saab hääletada autost lahkumata, kuid sõidukis ei tohi hääletamise ajal olla teisi inimesi. Hääletamise alal tohivad peale Riigikogu liikmete viibida ainult valimiskomisjoni liikmed ja valimiskomisjoni teenindavad isikud. Jätkuvalt palume hoida distantsi. Vabariigi Valimiskomisjon annab Riigikogu liikmele hääletamissedeli koos ümbrikuga allkirja vastu. Riigikogu liikmetel tuleb esitada hääletamissedeli saamiseks valimiskomisjonile kehtiv isikut tõendav dokument. Hääletamine on salajane. Hääletamissedel täidetakse hääletamiskabiinis. Igal Riigikogu liikmel on jätkuvalt üks hääl. Riigikogu liige märgib sedelil risti kandidaadi nime kõrval olevasse lahtrisse juhul, kui ta hääletab kandidaadi poolt. See Riigikogu liige, kes kandidaadile häält anda ei soovi, jätab sedeli märgistamata. Sedel tuleb panna ümbrikusse, valimiskomisjoni liige paneb sellele komisjoni pitsati jäljendi ja seejärel laseb hääletaja ümbriku valimiskasti.

uue sedeli, kui seda valimiskomisjonilt küsitakse. Enne häälte lugemist on Riigikogu liikmel õigus esitada kirjalik protest hääletamise korra rikkumise kohta. Selle vaatab läbi valimiskomisjon ja teeb oma otsuse.

Seejärel loen ette valimiskomisjoni protokolli hääletamistulemuse kohta ja kui protesti häälte lugemise kohta ei ole, siis teen teatavaks valimistulemuse. Kandidaat tunnistatakse valituks, kui tema poolt hääletab vähemalt 68 Riigikogu liiget.

Vabariigi Valimiskomisjon on valmis läbi viima hääletamise Vabariigi Presidendi valimisel. Ma palun valimiskomisjonil siin, Riigikogu saalis, Riigikogu ees kontrollida valimiskastid ja sulgeda need

turvaplommiga.Hääletamiseks, hea Riigikogu, on aega üks tund. Hääletamise lõppemisest annan märku helisignaaliga, mille järel palun kõigil Riigikogu liikmetel koguneda tagasi istungisaali. Kuulutan välja hääletamise Vabariigi Presidendi valimistel. Vaheaeg üks tund.V

Austatud Riigikogu! Vaheaeg on lõppenud. Ma palun Riigikogu saali tuua valimiskastid.

Ma palun Vabariigi Valimiskomisjonil kõigepealt kontrollida valimiskaste ja ka seda, et turvaplomme ei oleks rikutud. Aitäh! Tundub, et kõik on korras. Minu küsimus Riigikogu liikmetele on, kas on proteste hääletamise korra rikkumise kohta. Proteste ei ole. Aitäh! Vabandust! Kalle Grünthal, palun! Ma võtan maha.

Ma ei tea, kuidas seda tõlgendada, aga privaatsus oli rikutud, nad olid praktiliselt kõrvuti. Ehk siis võis toimuda anonüümne mõjutamine. Küsisin valimiskomisjoni liikme nime. Ta keeldus seda ütlemast ja möödus minust. Kogu see juhtum on salvestatud videos. Kuidas suhtute protesti? Aitäh! Jaa, sellesse protesti suhtume selliselt, nagu seadus ja kord ette näeb. Ma palun see protest kirjalikult esitada. Kuulutan välja vaheaja 30 minutit, et see kirjalik protest läbi vaadata. Vaheaeg 30 minutit.V

Austatud Riigikogu! Vaheaeg on lõppenud. Kuna kirjalik protest laekus viivitusega, siis Vabariigi Valimiskomisjoni palvel pikendan vaheaega kella 14-ni.

Ma palun Riigikogu kõnetooli Vabariigi Valimiskomisjoni esimehe Oliver Kase, et otsus teatavaks teha. Palun!

protokollilise otsusega lubati hääletamine hoovis põhjendatud taotluse alusel. Seda võimalust kasutas üks Riigikogu liige. Protesti sisu. Hääletamise järgselt esitas Riigikogu liige Kalle Grünthal protesti hääletamise korra rikkumise kohta. Protesti kohaselt 31. augustil 2021 kell 13.00 hääletas Riigikogu liige Riigikogu hoovis, kus ei olnud tagatud hääletamise salajasus. Vabariigi Valimiskomisjoni liige viibis valimiskastiga hääletamise juures, kus samal ajal Riigikogu liige kasutas valimiskasti kirjutamise alusena. Vabariigi Valimiskomisjoni liige vaatas pealt Riigikogu liikme valiku väljendamist, mis on tõendatav Kalle Grünthali tehtud videosalvestisega. Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused. Eesti Vabariigi põhiseaduse § 79 lõike 4 kohaselt toimub Vabariigi Presidendi valimine salajasel hääletusel. Salajasuse põhimõtet kordab Vabariigi Presidendi valimise seaduse § 1 lõige 3. Vabariigi Presidendi valimise seaduse § 1 lõige 3. VPVS § 9 lõige 2 sätestab, et hääletamissedel täidetakse hääletamiskabiinis. Valimiskomisjon lubas erandkorras hääletamist lossi hoovil autos, tingimusel, et valija on autos sedeli täitmisel üksinda. Hääletamine autos valija hääle salajasust iseenesest ei riku. Vabariigi Valimiskomisjon tegi kindlaks hääletamist korraldanud komisjoni liikmete selgituste ja protesti esitaja esitatud videomaterjali alusel järgmised asjaolud. Valimiskomisjonil on õigus hääletamise ajal viibida hääletamisalal. Hääletamist hoovis korraldasid kaks Vabariigi Valimiskomisjoni liiget. Hääletamisel oli kasutusel eraldi valijate nimekiri ja eraldi hääletamiskast. Enne hääletamist andis valija valijate nimekirja allkirja hääletamissedeli saamise kohta. Selleks kasutas valija kirjutamisalusena hääletamiskasti. Pärast allkirja andmist võttis valimiskomisjoni liige valimiskasti autost välja. Hääletamissedeli täitis valija autos üksinda. Autos kõrvalisi isikuid ei viibinud, valimiskomisjoni liikmetel ei olnud võimalik hääletamissedeli täitmist näha. Ka videost nähtub, et Vabariigi Valimiskomisjoni liige keeras sedeli täitmise ajaks hääletaja poole selja. Ümbrikule pitsatijäljendi panemiseks ja sedeli kasti laskmiseks ulatas valimiskomisjoni liige valimiskasti hääletajale. Eeltoodust tulenevalt valija hääle salajasuse põhimõtet hääletamise käigus ei rikutud. Lähtudes Vabariigi Presidendi valimise seaduse seaduse § 10 lõikest 2, Vabariigi Valimiskomisjon otsustab: jätta protest rahuldamata. Vastavalt põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse § 37 lõikele 2 võib isik, kes leiab, et Vabariigi Presidendi valimistega seotud valimiskomisjoni otsuse või toiminguga on rikutud tema õigusi, esitada Riigikohtule taotluse tühistada valimiskomisjoni otsus või tunnistada valimiskomisjoni toiming õigusvastaseks või tunnistada hääletamistulemus Vabariigi Presidendi valimistel kehtetuks. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavaks tegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu." Alla on kirjutanud Vabariigi Valimiskomisjoni Austatud Vabariigi Valimiskomisjoni esimees, ma tänan teid! Ma palun nüüd valimiskomisjoni liikmetel asuda hääli lugema.

Vabariigi Valimiskomisjonil lugeda hääled ka avalikult. Valimiskomisjoni aseesimees Airi Mikli, palun! Austatud Riigikogu liikmed! Ma loen avalikult teie ees Vabariigi Presidendi kandidaadile antud poolthääled. Alar Karis: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72.

Austatud Riigikogu, ma palun, et me lubaksime Vabariigi Valimiskomisjonil oma tööd jätkata. Ma tänan teid! Palun, Airi Mikli! Loen üle ka märgistamata sedelid: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kehtetuid sedeleid ei olnud. Ma palun vormistada hääletamistulemuste protokoll. Hääletamistulemuste teatavakstegemiseks on sõna Vabariigi Valimiskomisjoni esimehel Oliver Kasel. Ma palun teda siia Riigikogu kõnetooli.

Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Loen ette Vabariigi Valimiskomisjoni protokolli hääletamistulemuse kohta Vabariigi Presidendi valimisel teises hääletusvoorus Riigikogus 31. augustil 2021.

Protokoll on koostatud 2021. aasta 31. augustil kell 14.17, alla on kirjutanud Vabariigi Valimiskomisjoni esimees. Aitäh! Head ametikaaslased! Austatud Riigikogu liikmed! Kas teil on proteste hääletamistulemuste kindlakstegemise korra rikkumise kohta? Proteste ei ole. Vastavalt Vabariigi Presidendi valimise seadusele kuulutan välja vaheaja, et teha kindlaks valimistulemus ja allkirjastada Vabariigi Valimiskomisjoni otsus valimistulemuste kohta. Vaheaeg üks minut.V

Austatud Riigikogu! Vaheaeg on lõppenud. Valimistulemuste teatavakstegemiseks on sõna Vabariigi Valimiskomisjoni esimehel Oliver Kasel. Ma palun teid Riigikogu kõnetooli.

"Vabariigi Presidendi valimise tulemuste kindlakstegemine Riigikogus toimunud teises hääletusvoorus." "Otsus on vastu võetud Vabariigi Presidendi valimise seaduse § 13 lõike 2 alusel ning juhindudes Vabariigi Presidendi valimise seaduse § 18 lõikest 2. Punkt 1: Riigikogus toimunud teises hääletusvoorus tunnistada Alar Karis valituks Vabariigi Presidendiks. Punkt 2: otsus jõustub allakirjutamisega." Alla on kirjutanud Vabariigi Valimiskomisjoni esimees. Soovin Vabariigi Valimiskomisjoni poolt

Aitäh! Austatud Vabariigi Valimiskomisjoni esimees ja komisjoni liikmed, suur tänu teile teie töö eest nii eile kui täna! Head ametikaaslased, see tähendab, et täna kolmandat istungit meil ei ole ja ma palun vast valitud presidendil tulla õnnitlemiseks Riigikogu istungisaali. Palun!

Austatud Riigikogu, head istungi jälgijad! Ma palun nüüd Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli vast valitud presidendi ja Eesti Rahva Muuseumi direktori Alar Karise. Palun!

ja ma mõistan ka neid, kes seda ei teinud. Aga ma luban, et ma presidendina olen heaks partneriks Riigikogule